Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги,

2020 г. 2. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет, и изслушването му в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор

2020 г. 4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносител – Министерският съвет, 27 октомври 2020 г. 5. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси въз основа на приетите на първо гласуване на 22 юли 2020 г. законопроекти с вносители: Министерският съвет, 6 юли 2020 г.; Валери Симеонов и група народни представители,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

Уважаема госпожо Караянчева, уважаеми госпожи и господа народни представители! Мисля, че каквито и да са емоциите, Правилникът е Правилник и трябва категорично да се спазва. Виждаме, че в първа точка се прави опит той да бъде нагласен по начин, по който да бъде удобен на управляващите. Имате право на това, макар че не е морално от наша гледна точка, но нямате нито морално

в която той иска да обоснове причината, поради която точка първа от дневния ред е неадекватна към дневния ред на обществото, нито към дневния ред на този парламент. (Реплики от ГЕРБ.) Той имаше две минути да обоснове това, а Вие го прекъснахте на 30-ата секунда. Смятам, че това вече минава границите на нормалното отношение към дейността на този парламент – още една причина и Вие самата да си отидете (реплики от и този парламент да приключи своята работа, за да дойде друг, който да се държи по начин, който е адекватен на нуждите на обществото. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря. Господин Ерменков – по начина на водене, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, обръщам се към Вас със забележка за недопустимост на Вашето поведение – не само като председател на Народното събрание, а и като депутат. Първо, още вчера си позволихте в момента, в който не успяхте да съберете кворум, да правите забележки към парламентарната група на БСП – дали да влиза, дали да не влиза, дали да наднича, или да не наднича. Не е Ваша работа това! Не пречим на никого,

Нека да ме опровергаят с обратното поведение и ще се извиня веднага, но няма как да го направя, когато те постоянно викат, тропат и не знам какво още правят. И последно, госпожо Председател, ако Вие продължите да се държите

вземам процедура по начина на водене, защото лично аз съм потърпевш от това как водите заседанията на парламента. Последните три пъти, когато ми се е налагало да правя някаква процедура,

да го редактирате и да е допустимо, да Ви се хареса това, което ще кажем от трибуната на Народното събрание. А лично към колегите отляво – предлагам всяко наше изказване да започва:

Ами това е, госпожо Председател – да не ни отнемате думата, да ни оставите да се мотивираме и да направим изказванията си нормално, както трябва да се прави.

Моля някой колега от БСП да остане, за да проверява как правя поименната проверка. После да няма забележки. Няма да го отчета, че е тук. Андриан Иванов

Гласували 113 народни представители: за 12, против 96, въздържали се 5. Предложението не е прието. Декларация от името на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ – заповядайте, господин Карадайъ.

С попълването на състава на Централната избирателна комисия тя няма да стане по-законна. Със системното незачитане на Конституцията и законите на страната от ГЕРБ не се санира незаконният състав на Централната избирателна комисия. С негласуването на оставката на Караянчева не се санират незаконните действия и бездействия на председателя на Народното събрание, без нито един аргумент по представените юридически мотиви на исканата оставка на председателя на Народното събрание. С приемането на откровената лъжа, че е извършена проверка на документи, които и до днес не са ни представени, все още не е разгледан сигналът за несъвместимост на член на Централната избирателна комисия от органа по избора, а той е Народното събрание, а не коя да е комисия на Народното събрание. Това поставя под съмнение законността на състава на Централната избирателна комисия и легитимността на нейните решения. Политическата оценка на това поведение се заключава в следните думи: лъжа, наглост, арогантност. Дотук се стига, когато някой се самозабрави. Единадесет години ГЕРБ ползват силата като аргумент и не обръщат внимание на силата на аргументите. Сега имат последен шанс да свалят създаденото отсега основателно съмнение за незаконни избори за нов парламент. Могат да приведат в съответствие със закона състава на Централната избирателна комисия и да свалят доверието в Цвета Караянчева като председател на Народното събрание. Засега всичко е във Вашите ръце. Засега. На изборите ще бъде късно, много късно за ГЕРБ. И няма на кого да се сърдят, щом допускат председател на Народното събрание да нарушава законите и незаконен състав на Централната избирателна комисия. Отсега ГЕРБ създава предпоставки за парламентарна криза след изборите. Това трябва да стане ясно на всички. Впрочем това хората го виждат и ще го покажат на предстоящите избори. Дори и днес предлагате промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с ярка демонстрация на нарушаване на същия този правилник от Цвета Караянчева, като не позволява в рамките на времето, предвидено по Правилник, народен представител да мотивира предложението си. Дори една елементарна, формална процедура по изслушване на кандидат за член на ЦИК, която направихте, е в нарушение на Изборния кодекс, защото Изборният кодекс постановява, че ръководството на Централната избирателна комисия се избира от Народното събрание, а членовете на ЦИК се назначават от президента по предложение на парламентарните групи – на квотен принцип. Някой може ли да обясни защо Правната комисия изслуша кандидата на ГЕРБ, който ГЕРБ ще предложи на президента за назначение? И още – поканата, която отправи председателят на Народното събрание до международни институции за осигуряване на международни наблюдатели, също не е съобразена със закона, защото законът определя реда за покана и акредитация на международни наблюдатели и там не е визиран председателят на Народното събрание. Ние от „Движението за права и свободи“ ще изпратим по законоустановения ред покана за международни наблюдатели. Предварително ще ги информираме за предпоставките за незаконосъобразни избори в страната. Ще информираме Съвета на Европа, Венецианската комисия, ОССЕ, Европейската комисия и европейските политически семейства в Европейския парламент за незаконния състав на Централната избирателна комисия, която организира изборите в страната. И за незаконните действия и бездействия на председателя на Народното събрание. И за нежеланието на управляващите, и най-вече на ГЕРБ, да приведат в законен вид състава на Централната избирателна комисия. Няма как незаконен състав на ЦИК да организира законосъобразни избори и да гарантира свободни, честни и демократични избори. Призовавам народните представители и Народното събрание да спазват Конституцията и законите на страната. Призовавам обективните медии да бъдат на висотата на своята отговорност и открито и смело да поставят всички въпроси, да изискват документите, за да спрат незаконността, и да изобличат лицемерието и арогантността,

от 28 октомври 2020 г. до 4 ноември 2020 г.: Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Законопроект за защита на физическите лица при неплатежоспособност. Вносител – Искрен Веселинов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за бюджета на Националната

и на Комисията по правни въпроси, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по енергетика, Комисията по регионална политика благоустройство и местно самоуправление, Комисията по външна политика, Комисията по отбрана, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по земеделието и храните, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по образованието и науката, и науката, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по здравеопазването, Комисията по околната среда и водите, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по културата и медиите, Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите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

процедурата за избор от Народното събрание. Вносител – Комисията по труда, социалната и демографската политика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионално развитие. Вносители – Валери Симеонов и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Комисията по земеделието и храните и Комисията по околната среда и водите. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по културата и медиите и на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Проект на решение по Доклада за дейността на Временната комисия по повод придобиването от „Българска банка за

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения по икономическа политика и туризъм и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г., с приложен Проект за решение. Вносител – Министерският съвет. Разпределена е на: Комисията по образованието и науката, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Законопроект за ратифициране на Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на водеща Комисия по бюджет и финанси и на Комисията по правни въпроси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. фондове. Съобщения: Вчера, на 4 ноември 2020 г., е постъпил и изпратен на народните представители Общ законопроект по законопроектите за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, приети на първо гласуване на 29 октомври 2020 г. Проектът е изготвен от Комисията по правни въпроси на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че за времето от 4 до 30 ноември 2020 г. включително ще се проведе българо-американска подготовка в района на съвместните българо-американски съоръжения, учебен полигон „Ново село“, база за предно разполагане „Безмер“ и войскови район Чешнегирово. В подготовката ще вземат участие формирование от въоръжените сили на САЩ в състав от военнослужещи с необходимата бойна техника, екипировка, щатно въоръжение и бойни припаси, военни въздухоплавателни средства, транспортна, спомагателна и ремонтна техника. Подготовката се провежда в изпълнение на постигнатите договорености по прилагане на „Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната“ и не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други (на друга държава или организация) въоръжени сили. Уведомлението е постъпило на 3 ноември 2020 г. с входящ № 003-09-91 и е предоставено на Комисията по отбрана. На 30 октомври 2020 г. в изпълнение на т. 1 от Решение на Народното събрание от 25 юни 2020 г., прието във връзка с разискванията по питане на народните представители Искрен Веселинов и Александър Сиди, № 054-05-27 от 5 юли 2020 е постъпил от министъра на труда и социалната политика анализ на действащото законодателство в областта на социалното подпомагане. Материалът е изпратен на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. Съгласно Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми корективни механизми в Народното събрание са постъпили становища на Фискалния съвет относно Проект на закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.; Проект на закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалите са изпратени на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по здравеопазването и са на разположение в Библиотеката на Народното събрание. Становищата са публикувани на интернет страницата на Фискалния съвет. От съвет. От Националния статистически институт е постъпила Информация за стопанската конюнктура през октомври 2020 г.; Индекси на цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността – месец септември 2020 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Във връзка с усложнената епидемична обстановка и с направените заявки от Вас, госпожо Председател, а и от заместник-председателя Симеонов, събрание трябва да съответства на нуждите на държавата, на ситуацията, в която се намираме, би било добре и дневният ред, който приехте, да отговаря на тези нужди и на тези очаквания на българските граждани, а не само по телевизията да ги заявяваме сутрин рано – как парламентът работи в техен интерес. Недоумявам, госпожо Председател, защо точка първа в Програмата е Проект за решение на изменение на Правилника – с нищо некасаещ епидемичната обстановка, а точка шеста са мерки, свързани с извънредното положение?! В този контекст моето предложение е точка първа да остане точка последна в Програмата за работа на Народното събрание – да приемем важните, както Вие твърдите, закони. Така или иначе, кворум ще Ви трябва и утре. Нека да остане за утре тази точка. Колегите да дойдат отново на работа. Мишо отново да се регистрира, защото, ако днес мине тази точка, утре Мишо няма да е на работа и приключвате.

на който Вие отдавна вече не присъствате –знаете Програмата, че се предлага и приема на Председателски съвет и чак след това влиза в залата за гласуване. Само да Ви кажа, че по точка шест Комисията ще бъде днес, така че няма как да наруша Правилника, защото тогава Вие ще ме упрекнете, че съм нарушила Правилника. Въпреки всичко ще подложа на гласуване Вашето предложение точка първа да стане точка шеста, а точка шеста, в нарушение на Правилника, да стане точка

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Мотиви към Проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съгласно разпоредбата на Правилника веднъж на заседание председателят дава думата на председателите на парламентарни групи, на техните заместници или на упълномощен от тях по време на заседанието народен представител по въпроси извън обсъждания дневен ред, когато я поискат. Подобна възможност не е предоставена на народните представители, нечленуващи в парламентарни групи, нито лично като право на всеки един от тях, нито чрез техен представител. С оглед на това считаме, че този пропуск следва да бъде коригиран. Съгласно разпоредбата на чл. 67 от Конституцията на Република България обвързването със задължителен мандат за народен представител е недействително. Това ще рече, че всеки един народен представител е освободен от каквито и да било местни, партийни, корпоративни и други внушения. Той следва да действа въз основа на Конституцията и законите и в съответствие със своята съвест и убеждения. Това е свързано, от една страна, всеки един народен представител да представлява целия народ, а от друга, е лишен от основната си функция – да прави изказвания.

В тази връзка внасяме предложение за промени при данъчното облагане с голям социален ефект, които са първа крачка към цялостно постигане на подоходно облагане. В отсъствието на парламентарната група на БСП от времето, когато принадлежахме към нея, бяха приети редица важни закони. Отчитаме като пропусната възможност тогава да бъде защитена нашата позиция и мнозинството в парламента около управляващите постигна цялостно обезпечаване с пригодно законодателство на провежданата от тях политика. Ролята на опозицията не е да отсъства, а активно да противодейства с алтернативни предложения в полза на обществото. Осигуряването на кворума за провеждане на заседание на парламента е задължение на всеки отделен народен представител и на парламентарно представените политически партии. Нашите избиратели очакват от нас да гарантираме финансовата стабилност и социална осигуреност на страната чрез утвърждаването на републиканския бюджет. Призоваваме народните представители: в кризисната пандемична ситуация, в която се намираме, приоритетно да поставят в дневния ред на Народното събрание именно решението на въпроса за повишаване доходите на хората на първа линия – лекари, медицински персонал, полицаи, пожарникари и други. Декларирането на отношение към настоящото Народно събрание като институция с изчерпана обществена подкрепа не може да се изразява с безотговорно поведение към задълженията, а същевременно да се ползват облаги от заеманите постове в същата тази институция. Определяме това като лицемерно поведение. Благодаря на председателя на Правната комисия и на цялата Правна комисия за решението да получим право да изразяваме позицията си, както правим това понастоящем. Това е демократично право – да се чува гласът на опозицията, а не сделка, да преиначаваме и да отсъстваме от полето на политическия дебат. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

дейността на Народното събрание, № 054-02-84, внесен от Красимир Христов Янков и група народни представители на 21 октомври 2020 г. „Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание“.“ Предложение на народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага наименованието на Решението да се измени така: „Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание“. събрание“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2. Предложение от народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде подразделение с наименование „Заключителна разпоредба“.

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Днес, 5 ноември, разглеждаме една изключително важна точка, която вчера в последния момент мина в Правната комисия, а днес е в пленарната зала. Защо толкова скоропостижно тази точка днес е в пленарната зала? Ясно е защо. Защото вчера мнозинството в Народното събрание нямаше кворум. Тази точка, струва ми се, ще реши донякъде съдбата на това правителство и проблема с кворума на мнозинството в Народното събрание. За какво иде реч? На 22 октомври, преди около две седмици, няколко нечленуващи в парламентарна група депутати, избрани с листата на БСП в Четиридесет и четвъртото народно събрание, внесоха Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. това изменение те предлагат така наречените независими депутати на практика да имат свой представител, своя група, защото, когато нещо изглежда като група, звучи като група, то най-вероятно е група. Този техен представител следва да изрази тяхната обща воля. Но да не забравяме, че общата воля е странно формирана от независими депутати от целия политически спектър.

Това на практика е подмяна на вота на хората, гласували за определена политическа сила, за нейните политики и платформи. В мотивите си те привеждат несъстоятелни доводи, че били ограничени техни конституционни права като депутати. Конституцията, уважаеми народни представители, предвижда две основни права, които по никакъв начин не се нарушават от настоящия Правилник на Народното събрание. Едното е правото на парламентарен контрол и на изказвания.

Аз бих искал да Ви благодаря за това, че вчера и днес Вие от управляващото мнозинство изиграхте ролята на Прометей и осветихте и доказахте на практика нашите твърдения, че ГЕРБ и „Обединени патриоти“ са готови на всичко, за да запазят властта си до заветния месец март 2021 г., включително със създаване на нова парламентарна група на някакъв политически хибрид, който да ги подкрепя вече явно. Подкрепяйки този проект, Вие доказахте, че Вашият най-страшен кошмар е БСП, начело с Корнелия Нинова... (Оживление

Акциите Ви на политическия пазар се обезцениха, вече си имате достойни заместници. Достлукът днес беше подпечатан и проверен с поименната проверка, в която се преброиха уж независимите депутати.

в момента се водят като независими, са избрани съответно от Вашите политически среди, имам предвид от Вашите първични организации на БСП.

Вторият въпрос, който искам да задам: тъй като тук преждеговоривш Ваш съпартиец излезе и каза, че тази точка не е важна, Вие излязохте тук пред нас и направихте аплауз, с който аргументирахте изключително важната точка за парламента?! Трето, обявихте, че в тази изключително сложна ситуация на пандемия всички тук в тази зала гледат решенията, които вземаме, и как, по какъв начин ще помогнем на българския народ. Питам аз, обръщам се към българските избиратели: може ли да разчитаме на тези хора, които бягат и се крият зад кьошетата, когато държавата в момента се

Така че, господин Попов, искам да заявите Вашата отговорна позиция и на партията, тъй като виждам, че Вие се явявате като неин говорител – да кажете Вие по какъв начин подпомагате българския народ в тази тежка ситуация и как Вие ще допринесете за намаляване на пандемията? С това, че горяхте маски, с това, че демонстративно тук се разхождахте без маски, развявахте се... (Реплика: „Алоо!“) Не викай

ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Попов, говорите за покупка на народни представители, но трябва да ми отговорите това от днес ли е? Не е ли това практиката на ГЕРБ от самото създаване на ГЕРБ? Не е ли това, господин Попов, символът на разпадане на държавността в Република България – покупката на независими народни представители от ГЕРБ? Или може би ще ми отговорите, че раздаването на пари от джипката е символ на разпада на държавността от партия ГЕРБ? Или може би ще отговорите, че самата партия ГЕРБ е символ на разпада на държавността в Република България? За да не вземам втори път думата, госпожо Председател, моля процедура да изменим наименованието на точка първа. Нека да е: Проект на решение, кавички „Удавник за сламка се хваща“, затворете кавичките.

във Вашето изказване започнахте да вадите костите на поп Кръстю, което не знам доколко е допустимо народен представител да налага мнението, че поп Кръстю е предател или не е предател, защото няма такива доказателства. Вие, разбира се, Вашата практика на Вашата партия и по времето на тоталитарния режим беше именно да налага образа на поп Кръстю като нещо лошо, за да може българите да бъдат отдалечени от Българската православна църква. Това Ви беше целта! И затова поп Кръстю беше най-виновният за предателството на Левски – 45 години. И сега продължавате с тази практика – за един човек, за който не е доказано, че има вина, от трибуната на българския парламент да го очерняте. Човек, който отдавна е погребан. Това е Вашият морал и това е Вашата политика. Вие нямате скрупули, нямате задръжки, нямате въобще от Бога страх. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ангелов. Дуплика – господин Попов, заповядайте.

Уважаеми колега Хамид, това е точно така, което казахте. ГЕРБ не от вчера или от днес играят с кворума, купуват депутати, днес просто се доказа и се освети. Уважаеми колега от „Обединени патриоти“, нали знаете народните мъдрости и поговорки, когато нещо става като съобществена истина, за което се говори, когато нещо става нарицателно, как се казва в българския език. Затова използвах поп Кръстю като емблематична фигура от нашата история. Дали е доказано, или не е доказано, това оставяме на историците.

така, изслушайте, първо четете и после говорете, винаги съм го казвал. В НДСВ съм влязъл като независим на мястото на водача на групата. Така че може да прочетете, да видите, повече четете, по-малко говорете. Тук от тази Ваша група прекалено много говорите, ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Така че, госпожо Председател, когато се говорят неверни неща, нека да се провери, държа да се провери, да се провери дали аз, може да се види в листата…

в разрез с твърденията на управляващите какво трябва да съдържа дневният ред на това Народно събрание, предвид епидемичната обстановка, се занимаваме, като цяло. Но нищо учудващо няма, защото това стана по волята на ГЕРБ, ОП и техните нови сателити, които очевидно ги има тук. Този въпрос, който разискваме днес, има две страни. Първо, какво доведе дотук да разглеждаме тази точка днес, точно сега, и тя да променя в последния момент Правилника за дейността на Народното събрание. И вторият аспект е какво доведе дотук? На първо място, уважаеми колеги, в този ред на мисли, считам, че днес се официализира един брак брак по сметка, който очевидно е договорен още преди избора за председател на БСП, защото двама от широките социалисти или прогресивните бяха кандидати за председател на БСП. Слава богу, че това не се случи, защото виждам какво се случва в момента и какво правят тези колеги в залата. Друг е въпросът кога беше консумиран бракът – преди избора за председател на БСП или днес. Другата тема, която е важна и самите ГЕРБ трябва да си отговорят: защо го правят? Уважаеми колеги от ГЕРБ, Вие знаете, че тези промени, които ограничават подобни права на независимите народни представители, бяха приети именно от Вас,

партийна миграция вътре в Народното събрание. И сега напук на всички Ваши принципи, на всичко това, което сте говорили, напук на всички тези прийоми, приоритети, които Вие сте имали и във формирането на този парламент, когато се приемаше Правилникът и тези правила бяха залегнали, сега Вие да ги отхвърляте с лека ръка. Защо? За да изкараме три месеца – напук на българските граждани. Но от цялата работа едно полезно има, че се показа истинското лице на опозицията – БСП, която е с нотариален акт от ГЕРБ. Благодаря.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Иванов, позволете ми да не се съглася с Вашата констатация, че ГЕРБ тогава са направили нещо, а сега се отричат и че това е някакъв прецедент. Не е никакъв прецедент! Те от Конституцията се отрекоха – от документа, който е най-важният в тази държава, само и само да изкарат още два месеца на власт. Българската Конституция! Какво стана с Комисията им за писане на Конституция? Вече един месец заседава, нещо да сте чули? Ей така ще бъде и с този правилник. Един месец, докато си отидат, така че не се впечатлявайте от това, че се измятат. Те не могат да бъдат последователни в нищо,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Иванов и колеги от Левицата, ами има един закон – на всяко действие има равно по сила противодействие. И вие го знаете, тъй като всеки от Вас – лично Ви познавам, е на сериозно умствено ниво. Това е моето мнение. Така че не се учудвайте на този ход на управляващото мнозинство. Вярно е, Вие ще ме контрирате, господин Иванов, ще кажете: правото е на мнозинството да подсигурява кворума в Народното събрание. Така е – прав ще бъдете. Но ние в момента сме в чрезвичайна ситуация. Много от колегите народни представители, виждате, са болни в момента. На всичкото отгоре аз твърдя, а познавам доста добре поне българската история, а и не само нея, твърдя, че в момента ние от 100 години не сме изпадали в такава ситуация, каквато е в момента. Ние в момента, господа от Левицата и от опозицията, сме във война в буквалния смисъл на думата и още по-страшно е от реална война.

и беше редно, ако Вашата позиция беше националноотговорна, Вие да влизате сутринта и да правите кворума, а не да тичате през вратата и да гледате дали сме го събрали, или не сме го събрали. Това е едно. Просто трябваше малко да помислите по-националноотговорно. И добре, хайде, отива си това мнозинство, както искате Вие, обаче, господин Иванов, помислете

госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, съгласен съм с Вашата забележка, абсолютно сте прав, че тук разумът и рационалността са отстъпили единствено на инстинкта за оцеляване. За да оцелеят уважаемите управляващи, наистина и Конституцията вече не важи нищо за тях, и Правилникът за дейността на Народното събрание още по-малко, предвид това което се случва против на всякакви принципи, прокламирани от тях. Уважаеми господин Атанасов, аз Ви благодаря, че направихте това откровено признание на тази висока трибуна за целта на промяната на Правилника, а именно аварийното оцеляване на този парламент в следващите три месеца.

защото в тази държава редът, по който се работи, е именно прехвърляне отговорностите надолу, а не един да поеме отговорността, който е държавният глава, именно министър-председателят. Този парламент узаконява подобно прехвърляне и размиване на отговорности и би трябвало да работи. И още повече аз се изненадвам от Вас – защо подкрепяте това предложение, тъй като това е: с Вашите камъни по Вашата глава, защото Вие същите права давате на тези отцепници, които са от Вашата парламентарна група. Това е основният въпрос, на който трудно – едва ли ще може да ми отговорите. Благодаря. Благодаря, господин Иванов. Господин Симов, заповядайте за изказване.

и заради това искам от тази трибуна да прозвучи гласът на онези, които той напълно е забравил, а именно на неговите избиратели. Зачитам Ви позиция на БСП – Добрич: „Във връзка с изявлението на народния представител на Коалиция „БСП за България“ Красимир Янков, че напуска парламентарната група и става независим депутат в Четиридесет и четвъртото народно събрание, ние социалистите гласували за него за народен представител изразяваме възмущението си от неговите действия, сваляме доверието си от него и го призоваваме незабавно да напусне Четиридесет и четвъртото народно събрание, защото не може да ни представлява повече.“ Ето това е човекът, на когото искате сега в момента да дадете правото да изразява позиции. Неговите собствени избиратели искат той да подаде оставка и да се оттегли. Ще прочета и за още един – БСП – Враца: „Николай Иванов да напусне парламента, защото не представлява врачанските социалисти.“ В тяхната позиция се казва, че се казва, че „изразеното от него несъгласие с БСП и парламентарната група е неясно с какво е свързано – дали е породено от липсата на подкрепа на делегатите на Конгреса

Същата позиция от БСП – Кюстендил, които казват, че Валери Жаблянов повече не представлява техните интереси, по никакъв начин не изразява тяхната позиция и трябва незабавно да подаде оставка. И сега в името на крепенето на кворума, в името на това да може ГЕРБ да си осигурят малко политическо време, покупко-продажбата на политическа плът продължава! Ето това системно разваля атмосферата в този парламент и показва на българския народ едно-единствено нещо – този парламент агонизира. Всяка инжекцийка с адреналин,

Председател, уважаеми колеги! Правя процедура по начина на водене във връзка с темата на дискусията. Тъй като обсъждаме промени в Правилника на Народното събрание, всички останали хипотези, лични чувства, въображения, въображаеми състояния и ситуации нямат място в този дебат, още по-малко имат място вътрешнопартийни спорове, разправии между отделни другари, бивши другари и така нататък, които не могат да си простят разни лични и може би не съвсем лични отношения. Българският парламент не може да бъде терен за такъв тип дебат, ограничавайте хора като господин Симов. Ясно е, че той има такива елементи в речите си, които,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Председател, въпреки личното ми уважение към Вас, ще Ви направя забележка, защото това е парламент,

Това не е нито конгрес, нито пленум, където една партия да се изяснява помежду си кой е крив и кой е прав. Така че това е забележката ми към Вас, госпожо Председател. Това е парламент, а не партийно събрание. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Нямах намерение вероятно да се изказвам и не съм допускал, но последните изказващи се ме провокираха за това. Сега всички започват да говорят, че парламентът не е място, в което трябва да се решават вътрешнопартийни проблеми. Всички сме съгласни с това. А защо никой не реагира, когато в мотивите, които господин Янков прочете, бяха изложени вътрешнопартийни проблеми и несъгласие с партията, в която той доскоро е бил? Това го имаше в мотивите, на това никой не реагира, може би защото трябва и е удобно да се слуша, когато се критикува една определена партия. Когато тя прави опит да се защити, това става недопустимо. Ако избягаме от политическите моменти, ситуацията е ясна. От средите на тези, от които произлизат сегашните широки или прогресивни, или както и да се наричат… Може би. Ясно е, че има недоволство, има ръмжене и то е нормално. От другата страна се чува едно интересно задоволство, което допуска дори промяна на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Не е ясна цената обаче, цената е в областта на догадките. Затова е така широка и в социалните мрежи, и сред симпатизантите на лявото и на дясното пространство. Става дума

нещо. Аз призовавам нашите колеги, които внесоха това предложение за промяна,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Виждам, че малко се поуспокоиха страстите и така трябва да бъде, защото това, което обсъждаме днес, макар и да има емоционален заряд, то се отнася и до основите на парламентаризма изобщо. Наистина е тъжно, че колегите от ГЕРБ се подлагат на това. Даже изпитвам известно съжаление, че сте принудени да правите компромиси с принципни неща само и само да успеете да докарате още няколко гласа сутрин за регистрацията, няколко гласа, които да позволят още някой и друг месец да се избута в това Народно събрание и на това правителство. Всъщност жалкото е, че по целесъобразност с днешните решения, които предстоят, Вие превръщате и Правилника в една ресторантска салфетка. Той не че се спазва впрочем, но поне до този момент не го спазвахте в много големи елементи от него, в големи части от него, но не си позволявахте да го променяте. Аз например мога да Ви предложа да отпадне изобщо цялата Глава единадесета от Правилника. Тя се нарича „Парламентарно наблюдение и контрол по въпросите на Европейския съюз“. Не се прилага нито един елемент от тази глава на Правилника. Няма и да се приложи очевидно, няма да Ви разказвам какво пише там, но на практика такъв контрол липсва особено в последната година. Първите, може би година-година и половина поне се правеха някакви усилия, а сега и от това се отказахте. Предлагам например също да отпадне възможността да се осъществява контрол над дейността на министър-председателя. Нито един устен въпрос не е стигнал до министър-председателя от последните може би две години. Тук-там се промъква по някой писмен. Ако отворите в сайта на парламента: „Въпроси, подадени към министър-председателя“, ще видите, че срещу 80% от тях, а може би и повече, пише: „В несъответствие с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.“ Как пък нито един въпрос не се оказа в съответствие с Правилника?! Всъщност не знам кой дава право на председателя на Народното събрание да преценява дали един въпрос е правилно зададен. Можете също така да промените и Правилника в съответствие с някои правила, които се спазват в комисиите. Аз съм нов член на Комисията по правни въпроси и, честно да Ви призная, съм леко изумен от практиките, които има в тази комисия. Вчера например в Комисията по правни въпроси госпожа Александрова и господин Митев гласуваха с 11 гласа. Останалите колеги ги нямаше в Комисията, някои дойдоха по-късно и по вайбър се дават инструкции дали присъстват и как гласуват. За мен това е просто абсурдно! Бих предложил тази практика да я въведем и в парламента да се регистрираме с есемеси. Така ще отпадне необходимостта от други усилия. Пандемията може да оправдае много неща! неща! Аз не апелирам да се осъзнаете за факта, че на практика разрушавате принципни и утвърдени традиции в дейността на Народното събрание. Не е случайно това, че парламентарните групи имат определени права, парламентът е структуриран по определен начин, всъщност сега давате, отваряте възможността да се създават квазипарламентарни групи по интереси, които очевидно не са съвсем политически. Това, което стана вчера и днес всъщност даде възможност да се освети една добре прилагана тактика в последните седмици парче по парче да се сглоби поредната патерица на мнозинството в Народното събрание. Когато се видя, че ВОЛЯ не стига, трябваше да се намерят и други варианти. Сега вече имаме още една такава. Аз разбирам, че и по корем ще се влачите само и само да се извлачите до месец март следващата година. Добре, това е Ваше решение, Ваша възможност. Съжалявам, че мои другари, които съм уважавал, всъщност участват в това. Впрочем още вчера предвидих какво ще се случи днес – така срамежливо, един-двама ще участват в регистрацията, следващите дни ще са повече и че днес ще се направи една декларация, в която, в името на спасяването на държавата ще трябва да се поддържа кворумът. И това е оправданието, тоест подписът върху този брак по сметка, който видяхме да се сключи вчера по спешност в Правната комисия, днес ще го направим и в българския парламент. Ще го кажа, че уважаемите колеги, които чрез тези промени в Правилника, на практика осветиха и себе си. Те се наричат „прогресивни“, а всъщност са едни отцепници от парламентарната група на „БСП за България“. Съжалявам да го кажа, то не е и обидно всъщност, приемете го като смисъла на съдържанието… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: това решение и декларацията, която беше направена, се превръщат в обикновени еничари. Искам да уверя българските граждани обаче, че следващите избори ще върнат достойнството на това Народно събрание и ще извадим и парламента, и държавата от блатото и безвремието, в които бяха вкарани от Вас.

заповядайте, уважаеми господин Вигенин! Знаете, че се познаваме отдавна и Ви уважавам много – както Вашата работа, така и като парламентарист, така и съответно като бивш министър на външните работи. Аз имам един конкретен въпрос към Вас, тъй като Вие говорехте за спазване на Правилника на Народното събрание. Вие сте избран тук – от Народното събрание, за заместник-председател на Народното събрание: как Вие изпълнявате Вашите задължения и ползвате ли се от всички преимущества и привилегии, които Ви дава Законът, към днешна дата? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Моля за тишина, колеги! МИЛЕН МИХОВ: Не. Аз уважавам всеки български гражданин и още повече всеки български народен представител. Въпреки че не се съмнявам, че не познавате Конституцията, ще обърна внимание на всички присъстващи на чл. 67 от Конституцията:

съвестта и убеждението на всеки гражданин, на всяка личност, на всеки народен представител е неприкосновена. Тя не може да бъде поставена под съмнение. И аз не мога да се съглася тук народни представители, в духа на тесните социалисти, да поставят партийни решения над решенията на Конституцията, да устройват партийни съдилища тук. А защо Вие загубихте в края на мандата си свои народни представители? Защо Ваши другари Ви напуснаха след демократичния избор на Вашия лидер? (Шум и реплики и Вие ще си го давате този отговор на Вашите избиратели. Две години и половина-три Вие водите фронтова политика тук, Вие водите език с милитаристични оттенъци, Вие защитавахте президента, Вие воювахте срещу мнозинството, Вие бранихте, Вие се окопавахте, Вие окупирахте! Защо стигнахте дотук? Това е Вашата вина и Вашата отговорност. Благодаря, господин Михов. Друга реплика ще има ли? Не виждам. Заповядайте, господин Вигенин. Ще отговорите ли на репликите? Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Иванов! Господин Михов, благодаря за проявеното уважение! Аз също от моя страна мога да кажа, че всеки един от Вас, всеки един народен представител от парламентарната група на ГЕРБ се ползва с моето категорично уважение в своите действия и позиции. И от тази гледна точка някои подвиквания, които там се чуха, са несериозни. Господата, които ги направиха, не определят характера и поведението на всеки един от Вас поотделно. Ще кажа, че в нашите изказвания в никакъв случай ние, и особено пък аз в своето изказване, не съм поставял под съмнение отговорностите, задълженията и правата на народните представители по Конституция. Те и в момента не са нарушени на всеки един народен представител, независимо дали е част от парламентарна група. Всички в тази зала сме равни в своите задължения и отговорности, като, разбира се, от гледна точка на функционирането на парламента се е възприела практиката парламентарните групи с оглед работата на парламента да имат допълнителни възможности за действие, което да гарантира това, че законодателната работа на този парламент ще върви нормално и адекватно. И неслучайно преди 15 години, ако не се лъжа, беше ограничена възможността народните представители да се отцепват, да се присъединяват към други групи, да създават нови парламентарни групи. Пак казвам, аз разбирам защо го правите, просто смятам, че не е редно и вероятно имаше и други начини да намерите решение на този проблем. А що се отнася до отговорностите на заместник председателите на Народното събрание, Вие добре знаете, че заместник-председателите от две от парламентарните групи в момента не заемат местата си на парламентарната трибуна поради определени политически несъгласия и, бих казал, протест на съответните парламентарни групи към това кои са и защо продължават да бъдат там други от другите парламентарни групи. Едната парламентарна група заради един, другата заради друг. В момента, в който този въпрос бъде решен, и аз, и от името на моята парламентарна група мога да го кажа, ще заема своето място и ще изпълнявам пълноценно своите задължения. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!

изобщо не сте наясно къде се намираме, с какво се борим, какви са предизвикателствата пред нашето общество в момента. Вие си искате да няма кворум, да няма заседания на парламента, да има предсрочни избори – не знам кога, сигурно на 1 март, вместо на 28 ми. Да има служебно правителство на един човек, който допреди няколко седмици изобщо не вярваше в това, че съществува коронавирусът, който се води президент на тази държава, но не е такъв. Искате да дойдат едни хора, които демобилизираха българското общество в продължение на няколко месеца, като му обясняваха, че генерал Мутафчийски ги лъже. Част от Вас правеха абсолютно същото. Искате да няма кворум, искате независимите народни представители, които са се отдели от Вашата парламентарна група…

Заповядайте, господин Биков. ТОМА БИКОВ: Мисля, че парламентът не е място, в което да си решавате Вашите вътрешнопартийни драми. Лично аз не се интересувам изобщо от съдбата нито на широките, нито на тесните социалисти, въпреки че в исторически план широките са доста по симпатични от тесните. Те поне не са убивали хора. В момента сте на път

Нямаме право в този момент да спрем парламента. Нямаме такова право! Няма аргумент, който да го направи. Не виждам Вашия план, ако парламентът днес се саморазпусне, какъв е? Какво ще направите? Как точно ще организирате болниците? Как ще организирате лекарите? Вие сте опасни в момента за цялото общество. Това показвате и го казвам нито с омраза, нито с някаква злоба към Вас. Казвам го със съжаление, защото в тази зала, както и всички останали институции, трябва да имаме общ враг в лицето на коронавируса, а не да виждаме в него потенциален коалиционен партньор, който да ни помогне да бутнем едните, за да дойдат другите. Това не може да бъде политически инструмент. Решете вътрешните си проблеми, имате няколко месеца до изборите. Покажете на хората, че можете да бъдете единни, че знаете за какво става въпрос, и вероятно хората ще Ви се доверят. Но докато и от тази трибуна Вие се опитвате да превърнете парламента в някакъв национален съвет на БСП, докато се опитвате да превърнете парламента в инструмент за решаване на вътрешнопартийните си проблеми, докато не осъзнавате сложността на ситуацията, в която се намираме и която ще продължи и след изборите, независимо кога ще бъдат те, когато ще трябва в следващия парламент, независимо от конфигурацията, отново да се действа заедно, независимо от това кой е министър-председател и чие е правителството. Гледайте поне три месеца напред и се ориентирайте в ситуацията, защото изглеждате крайно дезориентирани. Надявам се такъв тип дебати в следващите няколко месеца да бъдат изключение, а не правило. Нека да приемем бюджета, нека да осигурим следващата година и оттам нататък каквото избирателят реши. Благодаря Ви.

Съвсем кратка реплика. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Биков, Вие казахте, доколкото си записах вярно, че, видите ли, колкото по зле, толкова по-добре за едни. Уважаеми господин Биков, по-зле от това няма накъде.

Уважаеми господин Биков, Вие наистина показахте, че не знаете къде се намирате и не знаете какво обсъждаме. Обсъждаме промяна в Правилника, която на тези седем, осем, десет напуснали парламентарните си групи, които не са независими народни представители, а са нечленуващи в парламентарна група, разликата е огромна – независим народен представител се избира по друг ред, те са нечленуващи, една част са напуснали, други са изгонени – от Патриотите мисля, че така се беше случило навремето, не съм сигурен, и говорим за това. Темата е това – промяна на Правилника, с която да им се даде възможност да правят някакви неща. Вие ни говорите за коронакризата. И аз затова поставих въпроса в началото на заседанието: това ли е приоритетът на българския парламент – точка шеста за утре? А това, което трябва да се говори за мерките, за корона кризата, за Вашата ангажираност към тези неща, няма дума тук в Проекта за решение. Тук, колкото и да го говорите, в Проекта за решение пише други неща. Там не пише нищо за корона кризата, там не пише нищо за мерките за това Народното събрание да работи по-добре или при някакъв друг режим, или да се седи през място, или нещо друго. Няма такова нещо! Говори се за едни хора, които чакате всяка сутрин да Ви дават кворума, да имат право на някакво изказване. А защо се стигна до тук? Ами Вие знаете много добре. Защото целта на опозицията и на българските граждани – една част от тях, над 60%, е правителството да си отиде, и ако го бяхте направили май, юни, юли, октомври месец България щеше да има нов парламент с ново правителство, което щеше да бъде тук, и щеше да решава проблемите на държавата.

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Биков, слушах внимателно Вашите хипотези относно това защо не искаме този вот на недоверие. В три пункта какво не сте разбрали и защо бъркате. Ние не искаме искаме Вие да си тръгнете или сме против обособяването на отделна парламентарна група, а искаме да видим докъде ще стигне Вашата наглост и крайните Ви решения в желанието си да останете на власт, защото няма съмнение за нито един народен представител деструктивният смисъл на това да бъдат обособени в група хора, които вече не представляват избирателите си, до какво може да доведе българската демокрация.

последните хора, които могат да дават морални уроци от тази трибуна, са хора като Вас, госпожа Сачева и Антон не знам си кой, който беше Ваш колега. Ние много пъти сме критикували господин Борисов и ГЕРБ,

Председател! Уважаеми господин Костадинов, морал от тази трибуна не проповядвам и няма да проповядвам, защото смятам, че това не е мястото, където да се прави. За мен моралът е в църквата, конкретно в Православната църква. За Вас – вероятно е някъде другаде. Господин Свиленски, вчера нямаше кворум не защото се е разпаднало управляващото мнозинство, не защото някои от депутатите са напуснали управляващото мнозинство и са свалили доверието си от правителството. Кворум нямаше, защото и сред нас, както и сред Вас има болни хора от коронавирус – част от тях в тежко състояние, и нито един от тях не може да дойде тук, за да се регистрира. Не виждам нищо политическо в това. Вие продължавате да ухажвате коронавируса все едно ще управлявате с него, а с него не може да се управлява. С ДПС може да се управлява, но с коронавируса не може. не може. Ухажвайте потенциалните си партньори – ДПС, Демократична България, трио, мрио, не знам кои – всичките, но не и коронавируса, защото той няма да Ви помогне, отсега Ви го казвам. господин Попов ще оставя без коментар. Надявам се малко от малко да преодолеете тази въртоглавост, в която сте изпаднали, и да бъдете ако не полезни, поне да не ни пречите да си свършим работата. Благодаря Ви.

Сега сериозно. Това е въпрос на политическо представителство и на демокрация и не е вярно, че ситуацията е за коронавируса. Видяхме, че една Конституция в България струва два плажа, тоест ГЕРБ отдавна нямат гласове да приемат важни решения, законопроекти, да си осигуряват кворум и са прибегнали до всякакви методи на политическо търгашество и алъш-вериш. Това е поредният пример в тази посока. Честната позиция от страна на управляващите би била да кажат ясно, че нямат гласове да започнат заседанието, нямат гласове да осигурят кворум, нямат гласове да работят. Това е проблем, защото те нямат политическо представителство. Оставете социологиите, които дават над 60% подкрепа за предсрочни избори, над 60% подкрепа за протестите, над 60% подкрепа в обществото за оставка на правителството.

На съвестта на колегите, седнали отзад, остава другото – някои от тях не са прекарвали за целия си мандат толкова време в тази зала, колкото прекарват в момента, за да осигурят мнозинството на ГЕРБ. Съжалявам, това е въпрос, който само тяхната съвест може да реши. Този въпрос няма да го решите днес, няма да го решите и утре. Вие ще останете делегитимирани и няма да го скриете зад мотива, че сега, в кризата, заради хората го правите, защото оставате еднакво неадекватни. И коронавирусът не може да е индулгенция в това отношение. От осем месеца – през месец март за първи път Ви говорихме от тази трибуна, че частните болници не приемат пациенти с коронавирус. От март месец насам едно и също Ви говорим. И когато един млад човек в България си отиде, останал без легло в болница, Вашият министър ядосан излезе в ефира – ядосан, строг и справедлив, каза, че спирал парите на частните болници. Разбрал човекът от медиите, сега, току-що научил. Това е акт на политическо лицемерие. Всъщност ние не виждаме в тази криза с какво допринасяте Вие, освен да правите нещата по-зле. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Дебатът не е точно по темата – този дебат, който водите предимно от дясната страна, с даване на акъл и с обяснение защо го правите. Искам да Ви кажа, понеже повдигнахте въпроса за морала, нищо не пречи на хората, към които отправяте апели да осигуряват кворума, да направят осигуряването му и без да се променя Правилникът, ако те имат друг морал, ако заявяват друг морал, освен от тези парламентарни сили, които не осигуряват – опозицията, която не осигурява кворума. С този дебат Вие легитимирахте, че наистина сделката е най-голямото нещо, което може да се направи сега. И понеже сте бързали както винаги, текстовете на Правилника, които се предлагат и които вчера Комисията е утвърдила, ще създадат проблеми на ръководството на Народното събрание при тяхното осъществяване.

своето присъствие в този правилник. Те не допринасят нищо. Беше казано тук, че именно тези текстове на Правилника са предизвикани от корона кризата, което е пълен абсурд. Благодаря Ви за вниманието.

Проектът на решение, но няма да го направят, защото предметът на сделката, уважаеми господин Недялков, е следният: повече време за изказвания срещу парламентарната група на БСП от „Обединени патриоти“, ГЕРБ и техните нови партньори. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Уважаема госпожо Председател, благодаря Ви за дадената ми дума за дуплика. Уважаеми господин Попов, на това акцентирах в началото на изказването осигуряването на кворума в Народното събрание можеше да стане и без тази сделка, ако имаше нов морал. БСП в залата можеше да бъде – отговарям на репликата, и можеше да участва в дебатите, стига ситуацията в страната да не е казала, че този парламент е изчерпан и той няма повече бъдеще.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Ангелов, Ангелов, предлагате процедура на основание на Правилника. Хайде, вземете и прочетете този правилник! Три години и половина сте народен представител в този мандат и преди това – хайде, прочетете Правилника! Ясно е написано колко време имат парламентарните групи, ясно е написано кога може да се прекратяват разискванията. Ами да го спазваме! Ако не го нарушаваме, поне да спазваме това, което пише вътре. Четири години минаха, не научихте този правилник – че парламентарните групи имат време, че сега ще дадете време на нечленуващите. Прочетете го!

…се минава на едно четене и се работи по процедура за второ четене. Колеги, подлагам на гласуване процедурата на господин Ангелов за прекратяване на дебата.

и обсъди Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен

„ДОКЛАД относно решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет, изслушването му в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание Комисията по труда, социалната и демографската политика на заседание, проведено на 28 октомври 2020 г., разгледа и обсъди Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет, изслушването му в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание. Приемането на Процедурните правила е необходимо поради постъпило на 15 октомври предложение от Министерския съвет

РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет, и изслушването му в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание

Приема Процедурни правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет, изслушването му в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание. I.

диплома за завършено висше образование; г) декларация по образец съгласно приложение № 2 към решението. 2. Обстоятелството по чл. 9, ал. 1, т. 11 от Закона за Икономическия и социален съвет, се установява служебно от администрацията на Народното събрание. събрание. II. Публично оповестяване на предложението на Министерския съвет за кандидат за председател на Икономическия и социален съвет и представените документи. 1. Внесеното предложение, заедно с представените по Раздел I документи, се публикуват на специализиран тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 3 дни преди изслушването на кандидата. 2. Публикуването на предложението и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни. 3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и професионални организации не по-късно от 3 дни преди изслушването на кандидата

тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация. III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. армия. 1. Кандидатът се проверява за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп

събрание. IV. Изслушване на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет. 1. Преди да изслуша предложения кандидат, Комисията по труда, социалната и демографската политика проверява представените документи и дали той отговаря на изискванията за заемане на длъжността. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответен компетентен орган. 2. Изслушването на допуснатия кандидат се провежда в открито заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. 3. Кандидатът се представя от представител на вносителя до 2 минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата. 4. Кандидатът представя концепция за дейността на Икономическия и социален съвет – до 10 минути. 5. Комисията по труда, социалната и демографската политика провежда разисквания по предложената кандидатура. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към кандидата – до 2 минути на народен представител. След изчерпване на зададените въпроси от всички народни представители кандидатът отговаря – до 10 минути.

7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. 8.

съвет. 9. Отказът на кандидата от участие в изслушването, прекратява процедурата, започната с настоящото решение. V. Избор на председател на Икономическия и социален съвет от Народното събрание. 1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет

6. Кандидатът е избран, ако е получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. 7. Ако кандидатът не бъде избран или се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор,

ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 1. След приключване на процедурата за избор по реда на Раздел V избраният председател подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за Икономически и социален съвет по образец съгласно приложение № 3 към решението. 2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 председателят на Икономическия и социален съвет подава декларация по чл. 35, ал. 1,

ХРИСТОВ: Благодаря, господин Адемов. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, уважаеми народни представители.

Подлагам на гласуване представения Ви Проект за решение с неотменните към него приложения от 1 до 4 включително. Гласували

Госпожо Ангелова, заповядайте да представите Доклада на Комисията по бюджет и финанси. Уважаеми господин Председател, преди това моля

октомври 2020 г. На редовно заседание, проведено на 29 октомври 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. Законопроектът беше представен от госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите. Ключов мотив за предложените законодателни промени е съгласуваността между заложените в Закона за публичните финанси национални цифрови фискални правила и правилата, произтичащи от изискванията на европейското право. В рамките на Европейския съюз беше активирана клаузата за дерогация по Пакта за стабилност и растеж, която позволява по време на извънредни обстоятелства бюджетният ефект от мерките, пряко свързани с последиците от преодоляването на пандемията, да бъде изключен, когато Европейската комисия оценява спазването на правилата по Пакта. Предложените разпоредби са адекватен отговор на предизвикателствата, свързани с овладяване и преодоляване на последствията от разразилата се в световен мащаб пандемия от COVID-19 и последвалата я глобална икономическа криза, което наложи необходимостта от преразглеждане на регулациите и правилата в областта на фискалната политика и тяхната гъвкавост. С приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси се цели: създаване на по-голяма гъвкавост по отношение на националните фискални правила при наличието на извънредни обстоятелства; - ясно дефиниране на ограниченията и допустимите отклонения; - осигуряване изпълнението на мерки за ограничаване и преодоляване на последиците от възникнали извънредни ситуации. Предлагат се промени в чл. 25 и 26 от Закона за публичните финанси, които касаят показателите на сектор „Държавно управление“ – на начислена основа, и възможните отклонения при извънредни обстоятелства, които са позволени в приложимото европейско законодателство и правилата на Пакта за стабилност и растеж. По аналогичен начин се предлагат и промени в чл. 27 и 28, които касаят показателите на консолидираната фискална програма – на касова основа, за възможните отклонения при извънредни обстоятелства. Не се променят ограниченията за разходното правило и за дефицита, съответно от 2%

от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. се дава възможност за поемане на външен държавен дълг при благоприятни финансови условия по линия на инструментите на ЕС, в това число ползване на заемни средства по Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства. Предложеният законопроект не се отклонява от изискванията на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията на бюджетните рамки на държавите членки, която е въведена с приемането на Закона за публичните финанси през 2013 г. Частта от промените, свързани с фискалните правила и ограничения, са съгласувани в оперативен порядък с Европейската комисия.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 Благодаря, госпожо Ангелова. Следващият доклад е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

На редовно заседание, проведено на 29 октомври 2020 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27 октомври 2020 г. От името на вносителите Законопроектът бе представен от госпожа Надежда Генова – директор на дирекция „Финанси на общините“ в Министерството на финансите. Основните причини за предлаганите изменения и допълнения в Закона за публичните финанси са свързани с въвеждането на норми за временно отклонение от ограниченията на националните фискални правила при определени извънредни ситуации, с цел да бъде ограничено процикличното им влияние. С приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси се цели създаване на по-голяма гъвкавост по отношение на националните фискални правила при наличието на извънредни обстоятелства, ясно дефиниране на ограниченията и допустимите отклонения, осигуряване изпълнението на мерки за ограничаване и преодоляване на последиците от възникнали извънредни ситуации. С предложените промени се дава възможност при извънредни обстоятелства извън контрола на Министерския съвет, имащи сериозно въздействие върху финансовата позиция на сектор „Държавно управление“, дефицитът на сектор „Държавно управление“ на годишна основа да надвишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт. Ситуацията с избухналата пандемия от COVID-19 ясно показа, че необичайните събития могат до доведат както до неизпълнението на средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит на годишна основа, така и до превишаване на ръста на разходите над референтния растеж на потенциалния брутен вътрешен продукт, което е допустимо като изключение съгласно правилата на Пакта за стабилност и растеж. Предлаганите промени са в синхрон с намеренията за придържане и занапред към провежданата през последните години консервативна фискална политика, която допринася за поддържането на държавния дълг на ниски нива и за гарантирането на ликвидни буфери във фискалния резерв, без да се създават допълнителни рискове пред устойчивостта на публичните финанси. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 10 гласа – „за“, без гласове „против“ и 5 гласа – „въздържал се“, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 002-01-54, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване“. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Динев. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Не виждам изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване (шум и реплики) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси,

Успяха ли да гласуват всички народни представители? Не успявате! Прекратете гласуването. Отново ще подложа на гласуване

Не, грешите – друга е процедурата.

Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Водещ заседанието, уважаема госпожо Заместник министър-председател! Ние от групата на прогресивните социалисти гласувахме „против“ Закона за публичните финанси по няколко причини, основната от които е, че след 10 години управляващото мнозинство си призна грешката, направена от някогашния министър Дянков, който въведе в Закона за устройство на държавния бюджет правилата за не повече от 2% дефицит. След 10 години, въпреки много становища от експерти, че по време на криза не може да се въвеждат мерки на остеритет и че трябва да има повече средства, наливани в икономиката, Вие си признахте, че тогава постната пица беше една огромна грешка. Затова ние, групата на прогресивните социалисти, няма как да подкрепим този проект и смятаме, че това е една много закъсняла мярка. Благодаря Ви. Благодаря, господин Кирилов. По начина на водене – господин Търновалийски.

няма как – Вие не позволихте на народен представител да се изкаже по една толкова важна тема. Смятам, че тя е особено важна в този момент на бюджетна процедура на промяна в най-съществения и най-важния закон в тази процедура. Вие избързахте – тези трикове и парламентарни хватки, господин Председател, няма да помогнат на никого. Няма да помогнат на Вас, няма да помогнат на политическата Ви сила. Аз съм наясно, че това, което щях да кажа в тази зала, щеше да остане тук – нито щеше да бъде разбрано, нито щеше да бъде прието, но този подход от Ваша страна като председател, като пръв сред равни, ще тежи само на Вашата съвест за това, което направихте днес. Защото Законът е важен. Защото тук ясно и категорично трябваше да се каже, че това, което правите днес с този закон,

Да, приветствам това, че най-важното, което беше в този законопроект, е оттеглено, защото то предвиждаше преразпределение на разходи, което щеше да става зад гърба на Народното събрание за пореден път. Така че, господин Председател, безкрайно съм разочарован от начина, по който Вие водите и не мога да се обърна към Вас с „уважаеми“!

случвало се е с всеки един от нас. Но тъй като самият Вие отбелязахте, че това е важен закон, бих искал малко помощ от народните представители, а не да изчакват последния момент. Не се случва за първи път, когато някой вдига ръка, след като председателят закрива разискванията. Затова и аз моля за разбиране. Съжалявам за процедурата, че така се получи, което обаче не

Повече от минута и половина, между минута и половина и две от вдигане на ръка от място през гласово заявяване на желание за изказване от колегата Търновалийски до това, че вдигайки ръка и движейки се по стъпалата в продължение на една минута, идвайки тук пред Вас, едва тогава Вие го видяхте. На всички свои

господин Председател, защо това е така? От процедурата по начина на водене на господин Търновалийски разбрах защо това е така, защото по една изключително важна тема Вие гледахте повече от две минути, без да реагирате. Уважаваният господин Симеонов Ви обръщаше внимание, че има желание да се изкажат народни представители, но Вие не реагирахте. Това Ви прави, господин Председател, съучастник в нарушението на Правилника, а обратното – Правилникът е разпоредил Вие да бъдете

Не допуснахте да има дебат, да се чуе мнение по предложението за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. Политиката на остеритет вече е в миналото с това предложение и трябваше да бъдат разбрани Вашите мотиви като вносители, да се разбере защо в края на мандата изведнъж в последния бюджет, който е предизборен, сте готови да промените Закона за публичните финанси, да развържете кесията, за да получите благоволението на българския избирател да Ви гласува отново доверие. За да не Ви изхвърли от политическата сцена, трябваше да бъде дадена възможността да се чуе, че именно в края на първия мандат на кабинета Борисов 1 българските граждани бяха на улицата с ясно, гръмогласно заявяване: „Долу, Дянков! Долу ГЕРБ!“, но Вие не позволихте в парламентарната зала да има дебат, за да станат ясни Вашите намерения, с което се опитвате да получите благоволението на българските граждани. Това няма да Ви помогне. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

И все пак, уважаеми господин Председател, мисля, че този път сбъркахте –може би несъзнателно, може би и съзнателно. Аз наблюдавам много внимателно така наречения дебат, който не се състоя, и мисля, че в процедура на гласуване достатъчно дълго време господин Търновалийски беше близо тук до трибуната и Вие спокойно, уважавайки него, уважавайки го и като народен представител, а и като човек, който не взима отношение за елементарни неща, бихте могли да прекратите гласуването и да го изслушаме. Факт е, че нямаше никакви други желаещи, а аз очаквах такива. Искам само да Ви кажа, че ако така се случи между първо и второ гласуване, нещата няма да бъдат добре. добре. Много съжалявам за това, което се случи, и искам да Ви кажа, че би трябвало оттук нататък много внимателно да слушате опозицията, защото тя не работи против интересите на държавата. Предполагам, че между първо и второ четене ще има някои предложения, които ще бъдат добре обмислени, стига управляващите да слушат добре. Съжалявам, че нямаше дебат. Предполагам, че и Вие също съжалявате за това, което се случи. Не всеки взима думата ето така по един маловажен въпрос, няма ги специалистите. Госпожа Менда Стоянова и господин Търновалийски са едни от добрите специалисти в тази зала. Дано на следващото второ четене действително стане един добър дебат, от който всеки има ползва. Още веднъж изразявам съжаление за това, че Вие не успяхте да видите господин Търновалийски с целия му ръст тук. Мисля, че ако Вие се бяхте съобразили с неговото желание, не гледахте на него като някакъв опозиционер, нещата щяха да бъдат по по-друг начин.